Poštovane kolegice i poštovani kolege, nastavljamo s radom. Raspravit ćemo u objedinjenoj raspravi prijedloge zakona pod rednim brojem 9. i 10. To su - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZE br. 271 - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima,

Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje za obadva zakonska prijedloga, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Za oba zakonska prijedloga raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, a njihova izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti ove prijedloge? Da. Poštovana ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, gospođa Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Riječ je o dva prijedloga izmjene i dopune zakona. Prvi prijedlog riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Ova izmjena i dopuna sastoji se u usklađenju predmetnog zakona sa dvjema direktivama Europske unije. Jedna direktiva je direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija, a druga direktiva je o uslugama na unutarnjem tržištu. Konkretno ovim izmjenama i dopunama predlaže se sljedeće, a to je da ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri graditeljstva mogu imati nekoliko ureda. Do sad su mogli imati samo jedan. Zatim brisano je pravilo prema kojem se nakon 6 mjeseci prekinutog rada gubi pravo obavljanja poslova i djelatnosti ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera. jednako tako kada je riječ o priznavanju određenih kvalifikacija tada to čine komore. U slučaju da je netko odbijen tada o toj odbijenici odlučuje Ministarstvo. Isključeni su u tom slučaju arhitekti jer se za arhitektonsku struku direktno primjenjuje odredbe o automatskom priznavanju kvalifikacije prema poglavlju 3 priznavanje kvalifikacija direktive Jednako tako ovom izmjenom i dopunom zakon je usklađen sa Zakonom o općem upravnom postupku i kaznene odredbe su usklađene s odgovarajućim zakonom. Dakle to je riječ o izmjeni i dopuni Zakona o arhitektonskim i inženjerskim djelatnostima. Druga izmjena i dopuna se odnosi na Zakon o građevnim proizvodima. Važeći Zakon o građevnim proizvodima je iz 2008. godine. U času kada je on bio donesen on je u potpunosti bio u skladu sa svim direktivama međutim, 2011. godine je Europska komisija donijela novu direktivu u kojoj je rok za usklađenje za sve članice u odnosu na građevne proizvode, postao 1. srpanj 2013. godine. I tom direktivom je rečeno način na koji se postupa i na kojem se subjekti koji sudjeluju, vezano uz gospodarske subjekte vezane uz građevne proizvode a to su proizvođači, pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti i certifikaciju građevinskih proizvoda te pravne osobe za donošenje tehničkih propisa trebaju postupati do 1. srpnja 2013. godine. 1. srpnja 2013. godine za kompletno harmonizirano područje direktno će se primjenjivati uredba Europske komisije koja to određuje, a za neharmonizirano područje morat će se onda izvršiti usklađenje. Dakle ovom izmjenom i dopunom se predlaže da Vlada Republike Hrvatske donese jednu uredbu, ta uredba zajedno sa ovom izmjenom i dopunom će biti u primjeni do 1. srpnja 2013. Od 1. srpnja 2013. za harmonizirano područje će biti u primjeni unije, a za neharmonizirano imat ćemo obvezu donijeti novi zakon, a to ovaj čas budući da nismo članica Europske unije ne možemo učiniti nego je jedini postupak ovaj, prvo izmjena i dopuna Zakona o građevnim proizvodima uredbom kojom će se definirati određene stvari, a od 1. srpnja onda uredba Europske unije i izrada novog Zakona o građevnim proizvodima. u ovom času se ovom izmjenom i dopunom jednako tako pojednostavljuju određeni postupci i usklađuju sa određenim direktivama Europske unije. Jednako tako ovom izmjenom i dopunom je izvršeno usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku i usklađene su kaznene odredbe. Evo hvala lijepo i Vlada predlaže da Hrvatski sabor usvoji ove dvije izmjene i dopune ova dva zakonska prijedloga. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem i ja vama poštovana ministrice. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Počinjemo s klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani zastupnik… … Oprostite, nisam vas vidio. Izvolite onda. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, poštovani zastupnik Zlatko Komadina. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ma javio sam se samo iz razloga jer ćete malo kasnije dobiti materijale sa odbora, tj. zaključke. Samo da vas izvijestim da je odbor jedan i drugi zakon jednoglasno podržao. Zahvaljujem. Hvala vama. Prelazimo znači na raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite. **Babić, Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa pomoćnicom, kolegice i kolege zastupnici. Krenut ću prvo sa Zakonom o građevnim proizvodima koji je donesen 2008. godine. Ovim Zakonom uređena su tehnička svojstva, ocjenjivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljenosti građevnih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i uporabu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu koju određuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji, tehničkim propisima i usklađeni europskim specifikacijama. Isto tako, ovim Zakonom uređena je provedba upravnih i drugih postupaka, te se njima propisuju prava i obveze tijela državne uprave, te pravnih i fizičkih osoba. Zakon o građevnim proizvodima prilikom donošenja usklađeni s direktivom Vijeća 89/106 EEZ prema kojoj su uređena pitanja vezana za građevne proizvode u prijelaznom razdoblju do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Uredbom broj 305/211 Europskog parlamenta i Vijeća navedena direktiva ukida se sa 30. lipnjem 2013. godine s prethodnim rokom prilagodbe za novu. Budući da navedena uredba nije neposredno primjenjiva u pravnom sustavu Republike Hrvatske ovim izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima osigurava se provedba onih postupaka mjere, aktivnosti koje su potrebne da bi hrvatski gospodarski subjekti mogli uskladiti svoje poslovanje sa navedenom uredbom. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima pojednostavnjuju se postupci izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova, ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, te ovlaštenja za donošenje dopuštenja na način da je ovlast za davanje ovlaštenja prenesena s ministra graditeljstva i prostornog uređenja na samo ministarstvo. Ovim postupkom, odnosno prenošenjem ovlasti s ministra na ministarstvo skratit će se procedura unutar samog ministarstva na način da se osigura brže rješavanje podnesenih zahtjeva, te će se racionalizirati utrošak radnog vremena za provedbu postupka. Nadalje, pojednostavljen je postupak izdavanja tehničkih dopuštenja za građevne proizvode. Isto tako, a vezano na dan donošenja zakona, Zakona o građevnim proizvodima potrebno je uskladiti sa Kaznenim zakonom u smislu izbjegavanja preklapanja zakonskih opisa prekršaja i kaznenih djela, te sa Zakonom o općem upravnom postupku. Kratko sam se osvrnuo na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, a sad ćemo drugi odnosno važeći Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine. Ovim zakonom uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje i udruživanje u strukovne udruge arhitekata i inženjera u graditeljstvu u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti. Za vrijeme primjene ovog Zakona Europska komisija utvrdila je da je potrebno pojedine njegove odredbe uskladiti s direktivama i to u smislu priznavanja stručnih kvalifikacija i u smislu usluga na unutarnjem tržištu. Također i sa Zakonom o regularnim profesijama i priznavanju stručnih kvalifikacija. Konkretno, predloženim izmjenama uklanjaju se zapreke da ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri u graditeljstvu mogu imati samo jedan ured. Briše se također i pravilo prema kojem arhitekti i inženjeri u graditeljstvu nakon pola godine prekinutog rada gube pravo obavljanja poslova, te na propisane nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za rješavanje žalbe izjavljene protiv rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koje se odnose na Hrvatske komore arhitekata, Komore inženjera građevinarstva, Komore inženjera strojarstva i Komore inženjera elektrotehnike. Osim navedenog usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske pravnom stečevinom EU ovaj Zakon potrebno je uskladiti s pojmovnom, odnosno u terminološkom pogledu sa Zakonom o općem upravnom postupku i Zakonom o ustrojstvu, djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji su stupili na snagu kasnije. Isto tako, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji potrebno je uskladiti sa Kaznenim zakonom da bi se izbjeglo preklapanje zakonskih opisa i prekršaja kaznenih djela kao što je to bilo i u prethodnom zakonu. I za kraj, slijedom navedenog i s obzirom da nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske Klub SDP-a podržati će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima. Hvala na pažnji. Hvala vama. Za repliku se prijavio kolega Vinković, izvolite. **Vinković, bili smo svjedoci ovih proteklih mjeseci na primjer u Ministarstvu obrazovanja da su određena povjerenstva mijenjana radi sporosti posla i ta nadležnost dana ministru, dakle radi brzine postupka itd. sad, ovdje imamo u ovom Zakonu jednu sasvim suprotnu situaciju da radi opet nazovite brzine posla a vezano je za članke 2., 4., 6. i 9. Zakona o građevnim proizvodima ministar ili u ovom slučaju ministrica tu svoju ovlast daje nadležnom ministarstvu. To nadležno ministarstvo je upravo to isto ministarstvo. Dakle, pa ja ne vidim na na kraju krajeva postavlja se i pitanje tko onda vodi to ministarstvo. Službenici u ministarstvu koji će očigledno putem hitrokracije odraditi taj posao brže nego ministar, podsjećam da svaki taj predmet će morati proći onaj urudžbeni, dobit svoju klasifikacijsku oznaku, onda će se taj predmet šetati iz sobe u sobu pa tek onda opet jer ja ne vidim mogućnost da će netko drugi potpisivati te dokumente osim prisutne ministrice i onda nakon jedno mjesec, dva ili tri doći do ministrice na potpis koja će to odobriti. Dakle, ne vidim tu namjeru i ne znam zbog čega je upravo riječ ministar u ovom zakonu zamijenjen sa riječi ministarstvo. Sasvim siguran sam da to neće biti na najnižim razinama odlučivanja, odnosno u uredima državne uprave. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vedran Babić. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala. Poštovani kolega evo ja ću u najboljoj vjeri vjerovati ministrici da zna što radi i da ide u smislu ubrzavanja postupka postupka vjerujte i vi. A evo pozivam ministricu da vam u završnom ovom obrazlaganju odgovori na vaše konkretno pitanje i na tu tehničku proceduru koja će se događati prilikom dobivanja odobrenja i sličnih dokumenata.

potpredsjedniče, ministrice sa zamjenicom, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Zakonom o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji uređuju se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i stručnog nadziranja gradnje, obavljanje djelatnosti građenja upravljanje projektima građenja i nadalje on uređuje i udruživanje u strukovne udruge arhitekata, inženjera sa ciljem kvalitetnijeg, stručnijeg i odgovornijeg obavljanja tih poslova u djelatnosti kao i drugih ciljeva određenih posebnim propisima kojima se uređuje područja prostornog uređenja i gradnje. Iz ovoga vidimo da sam zakon ima itekako svoju težinu i dosta veliku važnost. Same izmjene zakona one su praktično tehničke naravi jer kao što i stoji u obrazloženju Europska komisija je utvrdila da pojedine odredbe je potrebno uskladiti sa Direktivom EU, a one se odnose na priznavanje stručnih kvalifikacija u arhitektonskom i inženjerskom području djelatnosti. Dakle, donošenjem predloženih izmjena zakona zakonodavstvo RH dodatno se usklađuje s pravnom stečevinom EU. Nadalje, Nadalje, u Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji je potrebno uskladiti u pojmovnom i terminološkom pogledu te ga praktično usklađuje se i sa Kaznenim zakonom RH. U zakonu se brišu odredbe kojima je bilo propisano da ovlašteni arhitekti, odnosno inženjeri mogu imati samo jedan ured. Brišu se i odredbe kojima je propisano da ovlašteni arhitekti, odnosno inženjeri moraju poslove obavljati stvarno i stalno bez prekida čime se uklanja zapreka kojom je nakon 6 mjeseci prekinutog rada gubilo se pravo na daljnje obavljanje poslova i djelatnost ovlaštenih arhitekta i ovlaštenih inženjera. Odredbe o neprekinutom radu predstavljaju zapreku hrvatskih arhitekta i inženjera da obavljaju poslove u drugim zemljama. Njihov rad uvjetovan je stalnim obavljanjem poslova u RH dok inženjeri iz drugih zemalja koje dolaze članice EU mogu te poslove obavljati i tamo i ovdje u RH. Koliko Koliko ja znam i ne znam, možda se i varam, ali mislim da takvih ima vrlo malo, da su došli i ovdje otvorili urede u kojima rade. Ovo su izmjene koje su praktično tehničke naravi i negdje oko 3,5 tisuće inženjera i arhitekta imat će sa ovim izmjenama bolju poziciju u samoj izmjeni zakona. Ako ništa drugo oni budu se mogli praktično otvoriti svoje urede i izvan Hrvatske i ako neće imati posla u Hrvatskoj moći će raditi izvan nje. Posao arhitekta ovisi prvenstveno o investicijama u Hrvatskoj. Kad nema investicija onda jasno da i za njih ima puno manje poslova. Rad arhitekta, inženjera je ogledalo svuda oko nas jer kada se okrenemo sve što je izgrađeno praktično to je i djelo od njih. Praktično taj dio posla se vrednuje kao umjetnička disciplina, ali postoje određene iznimke zbog stvaranja određene zarade koje idu na štetu i i arhitekturi i struci i nagrđuju okolinu, a ponekad imaju i štetne posljedice ekološkom djelu. tim problemima koji jesu prisutni jasno da moramo voditi računa uvažavajući struku i argumenat neovisno koliko pritisak može biti od pojedinih investitora ili pojedinih lobija. Zbog dosadašnjih izostanka investicija u zemlji prije ćemo imati slučaj da ovi naši stručnjaci odu izvan zemlje, ovaj zakon će im omogućiti što znači da ako se ne pokrenu određene investicije imat ćemo i odljev ove struke izvan prostora naše zemlje. Kada su u pitanju investicije onda se kratko moram osvrnuti i na na najavu pred neki dan koji je ministar Vrdoljak najavio da kreću konačne investicije i projekti u vrijednosti 320 milijardi eura po principu javnog privatnog partnerstva spomenute su škole, bolnice, muzeji, državni arhiv, posebno po vrijednosti investicija odskače Trg pravde kamo bi se smjestile pravosudne institucije. Sa bivšim ministrom Čačićem imali smo projekt Zagreb na Savi, a sad sa ministrom Vrdoljakom projekt Trg pravde, ali zasada to je samo na papiru. Ovim drugim investicijama neki stručnjaci govore da projekti koji se pokreću, oni da su zastarjeli, da negdje oko 40 godina kaskamo iza njih i da ćemo voziti zastarjelu tehnologiju koja će štetiti okolišu, ne otvarati nova radna mjesta, neće koristiti, i od njega će imati koristi samo uvozni lobiji, naši stručnjaci će sigurno Ovo sam samo ovaj spomenuo iz razloga što u ovakvoj situaciji samo graditeljstvo je praktično na koljenima i ako određene investicije ne krenu onda ni samo graditeljstvo se neće pokrenuti, ali to je samo moja

Kakav je stav HNS-a prema ovim zakonskim prijedlozima čut ćemo od poštovanog kolege Ivice Mandića.

sigurno će poduprijeti i podržati. Ovo su dva zakona koja se prvenstveno odnose na tehnička pitanja i zakoni koji se usklađuju sa zakonima EU i sa direktivama EU. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. iz 2008., 2009. i 2011. godine uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i stručnog nadzora gradnje, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja upravljanja projektom gradnje i udruživanja u strukove udruge arhitekata inženjera u svrhu osiguranja kvalitetnog stručnog i odgovornog obavljanja kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje. Sa primjenom ovoga staroga zakona Europska komisija je utvrdila da pojedine njegove odredbe potrebne uskladiti sa direktivom 2005/36 Europskih zakona o priznavanju stručnih kvalifikacija direktive 2006/123 2006/123 EZ o uslugama na unutarnjem tržištu i sa zakonom reguliranih profesijama i priznavanju stručnih kvalifikacija Narodne novine 124/2009. i 45/2011. u članku 1. govori se o usklađenosti sa propisima EU. U članku broj 2. briše se da je ovlašteni arhitekt odnosno inženjer može imati samo jedna ured što smatramo da je ovakav liberalniji pristup itekako dobar, tako da jedan ovlašteni arhitekt može imati nekolik ureda na području RH. Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, uređenja, tu su u pitanju nomotehnički određuje njegova nadležnost. Uklanjanjem zaprega koje se odnose na pravilo, na neprekidan rad, to je pitanje da su ovlašteni inženjeri nakon što 6 mjeseci nisu obavljali posao u struci oni su gubili ovlaštenja ovlaštenih arhitekata što smatramo da nije dobro i da je tu, na to upozorila i EU. Osim toga Osim toga odredba koja se briše predstavlja zapreke hrvatskim arhitektima inženjerima jer im je obavljanje poslova u drugim zemljama uvjetovalo obavljanje poslova, stvarno i stalno u RH. Dok arhitekti Dok arhitekti inženjeri koji dolaze iz drugih zemalja članica mogu obavljati uslugu u RH bez udovoljavanja tog uvjeta. Usklađivanje sa direktivom 205/36. EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija. Također u članku 72. točno se definira koji postupak ovlašteni arhitekti inženjeri iz EU moraju zadovoljavati uvjete da bi ostvarili mogućnost obavljanja Komora u skladu sa odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija može davati povremene dozvole, ali uglavnom to je u uskoj je u uskoj nadležnosti arhitektonske komore. Cilj donošenja predloženog zakona je dopuna usklađivanja propisa koji uređuju područje slobode pružanja usluga arhitektonske, inženjerskih poslova i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji na zajedničkom EU tržištu, te daljnji razvoj uređenja tih poslova i tih djelatnosti u RH. Osim toga Osim toga u članku 85. točno i jasno je propisana, propisane su ovlasti, ovlasti koje ima komora arhitekata jer komora ima jedan dio i javnih ovlasti. Normalno da u skladu sa ovim i onaj dio koji je vezan na određene kaznene odredbe da se on također usklađuje sa zakonima i direktivama EU. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Važeći zakon o građevnim proizvodima NN br. 86/2008. Uređena su tehnička svojstva, usklađivanje sukladnosti i dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda kao uvjete na njihovo stavljanje na tržište. Distribuciju u uporabi u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i određenih zakona o prostornom uređenju i gradnji, tehničkim propisima i usklađivanjem Europske specifikacije. Ovdje je bitno da ovaj zakon koji je bio, koji se odnosio na 2008. godinu da je Hrvatska bila dužna uskladiti svoju svoju zakonsku regulativu sa zakonima EU, da je sa ovim zakonom se predlaže da prijelazno razdoblje za RH bude bude od 24.04.2011. -30.06.2013. godine, poslovanje gospodarskih subjekata potrebno je uskladiti sa uredbom. Predloženi zakon stvara pravni temelj za donošenje uredbe Vlade RH kojom će se regulirati prijelazno razdoblje radi usklađivanja poslovanja gospodarskih subjekata u području građevnim područjima sa uredbom EU. Nakon 1.7.2013. obavezna je primjena uredbe EU 315 od 2011. Zakonom se pojednostavljuju postupci izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te ovlaštenja za donošenje tehničkih dopuštenja na način da je ovlast za davanje ovlaštenja preneseno s ministra na ministarstvo. Takvo uređenje omogućuje da ovlaštenje potpisuje osoba određena pravilnikom unutarnjim redom Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva. smatramo da se značajno ubrzava postupak a to nije nikakva novina ujedno i odgovor gospodinu zastupniku Vinkoviću, da je to već prema unutarnjem redu ministarstva moguće da je dio poslova prema ovlastima ministar prenesao na niže razine. Pojednostavljenje postupka izdavanja odluke o preuzimanju europskog tehničkog dopuštenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja može se u okviru obavljanja svojih stručno-analitičkih poslova ocijeniti ocijeniti da je tehničko dopuštenje za koje se traži preuzimanje nedvojbeno u skladu sa hrvatskim propisima. kaznene odredbe koje se u prijedlogu ovoga zakona ovdje odnose da prema težini pojedinih kaznenih odredbama i pojedinih prekršaja da se na temelju toga određuje i

dopuna usklađivanja propisa kojim se uređuje područje slobode kretanja roba, građevnih proizvoda na zajedničkom EU tržištu. nakon ulaska 1.7. RH mora strogo primijeniti a za sve one slučajeve koji su izdvojeni Hrvatska će morati sa posebnim uredbama opet koje su u skladu sa zakonima EU uskladiti. Klub HNS-a poduprijet će donošenja ova oba zakona koji imaju oznaku PZE hitni postupak da se oni i u ovakvom obliku prihvate. Rekao bih samo da su oba zakona na matičnom odboru dobila jednoglasnu podršku svih članova kako pozicije tako i opozicije. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Replika Dinko Burić. Zahvaljujem. Poštovani kolega Mandiću vi ste ovo lijepo pročitali, ovi materijali u vašoj raspravi. Samo bih vam vam zamjerio što kad ste već sve pročitali od prvog do zadnjeg, onda što niste naveli klasu, urudžbeni broj i Zagreb, datum i taj i taj. To smo mi pročitali, ovo što ste vi sada pričali u raspravi. Mogli ste odmah reći Klub HNS-a je za i gotovo, a ne čitati od riječi do riječi. Hvala lijepo uvaženom zastupniku kolegi Buriću, pa ja ne znam na koji drugi način se mogu pripremiti riječi ako govorite o dvije izmjene koje su u zakonu da se mogućnost daje da arhitekti ili imaju nekoliko ureda. Kako to možete reći drukčije. Kako možete reći pitanje šest mjeseci pa nema novog posla. Ja ne znam da li to možda prema vašem možda postoje i nekakve druge riječi. Ono što bih rekao da je prijedlog ovog zakona bio vrlo jasan i vrlo točan i nemam razloga nešto dodavati ili biti pametniji, izmišljati parni stroj, on je davno izmišljen. Prema tome ja se u potpunosti slažem sa predloženim rješenjima i Klub HNS stoji iza takvih rješenja. A ja bih volio čuti i vašu interpretaciju ako se slažem, ako se ne slažem onda može biti drugačije. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Druga replika, zastupnik Zoran Vinković. Uvaženi kolega Mandić morat ćete biti strpljivi malo pa čut mišljenje kluba HDSSB-a. Međutim ovdje nema i ne vidim mogućnost nižih razina odlučivanja jer evo ovim svim člancima koje sam ja nabrojao riječ ministar zamjenjuje se općim pojmom ministarstvo. E sad tko je to u ministarstvu. To ipak vi ne možete znati jer niste ministar. Vi ste zastupnik isto kao i ja. To kao kad bi ja ovlast gradonačelnika umjesto riječi gradonačelnik stavio grad Đakovo. To može biti i portir. Može biti i čistačica. Dakle u ovom zakonu je potrebno definirati koje su to niže razine odlučivanja. Ukoliko pišemo već ovakav zakon ali ovaj zakon praktično omogućava da Vlada donese uredbu, ništa revolucionarno i tijekom 2013.godine kako i stoji u ovom obrazloženju će biti pred ovim svetim Domom demokracije Hrvatske novi zakon. i to je činjenica, a klub HDSSB-a to ću reći podržat će ova dva zakona. Odgovor na repliku poštovani Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Uvaženi kolega prijedlog zakona je jasan i nedvosmislen. Ja sada ovdje neću govoriti o unutarnjem redu i ovlastima ali zakon se točno poziva da ministar prema unutarnjem redu i organizaciji poslova unutar ministarstva može dio svojih poslova prenijeti na niže službenike. Mislim da to nije ni u sukobu s bilo kakvim ovlaštenjima jer točno prema ustroju ministarstva točno se zna koje ovlasti se mogu prenijeti na nižu razinu. I ne znam čemu je taj dio da je to problem. Znači točno je regulirano zakonom da ministar prema ustroju unutar ministarstva koje se propisuje pravilnikom dio svojih ovlasti može prenijeti na niže službenike. Smatram da svaki službenik na nižoj razini točno zna koje su njegove ovlasti, da neće ulaziti u u prostor koji je odgovornost ministara ili ministrice. **Stazić, Nenad (SDP)** Na redu je došao klub HDSSB-a i zastupnik Zoran Vinković.

svom kolegi Mandiću i zamjeniku gradonačelniku u Đakovu rekao klub HDSSB-a će podržati oba ova zakona. Jasno nam je da se radi o da tako kažem usklađivanju sa pravnim normama EU no i dalje smatram da bez obzira što će se donošenjem zakona stvoriti tek pravna pretpostavka za donošenje uredbe Vlade uredbe Vlade RH kojom će se urediti prilagodba poslovanja gospodarskih subjekata uključenih u stavljanje na tržište građevnih proizvoda za rad u okviru uredbe EU br. 305/2011, dakle tek ovim zakonom će se omogućiti donošenje jedne takve uredbe. A stvarni zakon će se praviti kao što to i piše ovdje u obrazloženju tijekom 2013.godine. Dakle i nadalje za mene ostaje sporno pitanje ili je to možda prije svega veliki obim posla u ovom ministarstvu pa ministar a budite uvjereni da su najvjerojatnije prilikom stavljanja na potpis to i odradile stručne službe ministarstva dostavile na potpis ministru ili ministrici i da bez obzira na obim posla ministar nije gubio vrijeme donoseći ovakvu odluku i raspravljajući danonoćno o ovakvim odlukama. Sporno je možda što je u članku 6.gdje je također se riječ ministar zamjenjuje riječcu ministarstvo jednim općim pojmom i bez obzira na unutarnji ustroj ministarstva i mogućnost da se imenuje određena osoba koja će biti zadužena, smatram da je ovim zakonom trebalo definirati koji je to odjel ministarstva koliko će taj ured imati uposlenika da između ostalog protiv određenih rješenja nije dopuštena nikakva žalba. Možda ovaj Zakon o građevinskim proizvodima i usklađivanje sa EU može može otvoriti raspravu o ja bih rekao o gorućoj temi u RH, a to je upravo da u RH bez obzira koliko se netko trudio prikazati da svi mi danas bolje živimo nego prije godinu dana ili 8 dana nema investicija, da imamo enormni pad investicija, da tih investicija praktično i nema, da imamo izuzetno loše stanje u građevinarstvu gdje su mnoge tvrtke nestale, izbrisane iz registra tvrtki, da imamo ja bih čak rekao ne one kozarčeve nego u ovom trenutku mrtve kapitale 21.stoljeća koje nema ne ne govorim tu samo o stanovima iz programa poticajne stanogradnje nego i u svim drugim izgrađenima i u privatnoj režiji koje praktično u ovom trenutku nema nitko kupiti, gdje hrvatsko tržište nama povoljnih kredita, gdje građani da tako kažem jedva sklapaju kraj s krajem. To je možda i vezano za ovaj Zakon o građevinskim proizvodima možda i vrijeme da se otvori tema i o građevinskom otpadu jer sam građevinski otpad pa i sve vrste otpada ne moraju biti smeće odnosno otpad u onom klasičnom smislu riječi nego kroz reciklažu se u svakom slučaju daleko kvalitetnije upotrijebiti nego ga odlagati na određenim deponijima. I tu također Hrvatska nije pripremljena niti za građevinski materijal, niti za opasni otpad, niti za metal, niti za staklo i plastiku. Ja ću samo evo spomenuti nekoliko naslova u medijima, kuća od PVC boca, slama kao građevinski materijal, stalna briga o okolišu, najneobičnija drvena kuća koju ste vidjeli, energetska obnova zgrada, priprema za klimatske promjene, eko namještaj, zeleni krovovi, stolica kakvu bi Darwin želio

program farbanja fasada nego prije svega načina koji bi doista Hrvatska mogla enormne količine građevinskog otpada i otpada iskoristiti. Nadam se da će i ovo Ministarstvo, ali isto tako i zaštite okoliša osim ja bih rekao u ovom trenutku objašnjavanja zbog čega hidroelektrana Ombla ili zbog čega ne, se početi baviti i ovakvom problematikom. Ovaj drugi zakon koji ćemo također poduprijeti, a omogućava prije svega nekoliko slažemo se i u ovom zakonu s ovim daleko manjim kaznama, ali ovaj drugi zakon koji omogućava da obzirom i na nalog Europske komisije koja je utvrdila da bivši zakon i njegove odredbe je potrebno uskladiti sa direktivom Europske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija, omogućit će i određene prije prije svega pravne mogućnosti arhitektima, inženjerima građevinarstva, strojarstva i svima onima koji imaju tu vrstu djelatnosti, od toga da mogu imati više ureda, od toga da to ne mora biti stalan posao. Ali ova tema svakako je usko vezana i za sadašnji problem legalizacije u Republici Hrvatskoj jer svi dakle, nadam se da me niti inženjeri niti arhitekti neće krivo shvatiti, ali oni također imaju svoje komore, imaju svoj komorski doprinos ali ono što je najvažnije, imaju i svoj cjenik tih usluga. To posebno znam da je vrlo teško probiti taj dogovoreni cjenik svih tih usluga i da svi oni koji bi čak i putem javnog natječaja za projektiranje, za davanje određenih usluga išli ispod tog da tako kažem komorskog cjenika, izgubili bi i članstvo u komori, izgubili bi čak i licencu i ne bi mogli praktično raditi u Republici Hrvatskoj. To posebno predstavlja teret i za jedinicu lokalne samouprave, ali to predstavlja i teret u ovom trenutku i za sve one koji žele legalizirati bespravno izgrađene građevine. Ne govorim ja tu o vilama, hotelima sa pet zvjezdica bez građevinske dozvole nego govorim o onom dijelu koji je vezan za ja bih rekao standardne Hrvatice Hrvatice i Hrvate koji jedva vežu kraj s krajem i koji imaju primanja slična i manja nego što je to u Bangladešu. Pitanje koje je vezano je svakako uz ove cijene tih usluga, smatram da je u ovom trenutku, a koristim evo priliku tu što je ministrica, bez obzira što je bilo i niz javnih tribina, što praktično smatram da smo i pogriješili u ovom zakonu i da je trebalo apsolutno definirati, ne prebaciti da tako kažem, namjera je pomoći građanima da legaliziraju te objekte ali ne prebaciti ja bih rekao jedan izuzetno vruć problem. To čak nije ni krompir, to je barem 100 hektara vrućeg krompira jedinicama lokalne samouprave. Jer u ovom trenutku je pitanje te legalizacije i pitanje ja bih rekao čak i izbornih kampanja određenih političkih stranaka, kandidata, jednostavno smo mogli to riješit i donijet npr. zakon kao što je to donijela nama prijateljska i velika Republika Slovenija pa osloboditi sve te građevine dakle zakonom, a ne to prepuštati iako iako sam se zalagao da se to prepusti jedinicama lokalne samouprave pa čak i da ih oslobode vodnog doprinosa koji je jedna čak i najveća stavka u postupku te legalizacije. Kolega Vinkoviću, možemo li sa legalizacije preći, bar se pokušat približiti, stvoriti privid da govorite o ovoj temi. arhitektima i inženjerima koje da bi vi legalizirali, ja se nadam da ste vi sve svoje objekte koje imate legalizirali, da ne morate sad ići u katastar ili gruntovnicu vadit situacijski plan, zvati određenog arhitekta da vam to nacrta. Ja vam tvrdim da vam za sve to neće biti dovoljna ni ova plaća potpredsjednika Sabora. Sabora. Ja koristim priliku prije svega i upozoriti obzirom da je tu ministrica i može nam odgovoriti, a ovo je ipak demokracija, ja ne moram pričati ono što vi isključivo želite čuti. Dakle, to je u ovom trenutku jedan od najvećih problema s kojim se susreću građani. S ovim zakonom građanima je to tako svejedno, gospodine potpredsjedniče Sabora. Prihvatit ćemo ove zakone, vezani su uz EU. Tijekom 2013. ćemo dovesti i donijeti novi zakon, a ovaj Zakon o građevnim proizvodima prije svega služi ako ste to pročitali da Vlada donese uredbu. Dakle, mi donosimo zakon da Vlada donese uredbu i to je činjenica. A ako vama ne znači ništa legalizacija bespravno izgrađenih objekata, e onda je to vaš problem, ne moj. i ovom raspravom sam želio upozoriti na izuzetno velika davanja svjestan sam toga, a svjestan sam i činjenice da mnogi građani nemaju tih sredstava. Svjestan sam činjenice da ukoliko se ti građani oslobode da dovodimo građane koji su plaćali u jedan neravnopravan položaj, ali smatram da je to definirati zakonom jer neki objekti su iz '71., neki su iz '75. Nisu svi ih 2010. godine. I upozoravam, dakle mnoge jedinice lokalne samouprave smanjuju komunalni doprinos, smanjuju ono što je trebao biti prihod gradskih općinskih gradskih općinskih proračuna, a isto tako evo tražimo i od vas da vidite mogućnost izmjenama i dopunama zakona da se smanji još jedna velika stavka. To je vodni doprinos. Podržat ćemo ova dva zakona. Zahvaljujem. Prva replika poštovani Dražen Đurović. da se primjerice prosvjedi seljaka danas na Ferovcu i drugih tiču upravo nje, dakle da je jedna od problema koji tište seljake zašto su izašli s traktorima i jedan od njihovih zahtjeva je upravo i problem te legalizacije koju ste dobro spomenuli. A problem legalizacije za seljake nije problem cijene komunalne naknade jer je ona spuštena praktički na kunu, dvije, za poljoprivredne objekte već je onog iznosa koji moraju platiti arhitektima i geodetama za više poljoprivrednih objekata i to im jako podiže i poskupljuje zapravo cijenu te legalizacije. I mi smo to prije spominjali i prethodniku ministrice, a sad možemo i ministrici da se mogao naći način i primjerice napravit ugovor. Ministarstvo je moglo napravit ugovore ili kataloge primjerice nekih geodeta, ovlaštenih inženjera ili arhitekata koji bi ponudili povoljnije cijene legalizacije. I tu postoji mogućnost i zašto mi ne bi i mi kao država odnosno ministarstvo na taj način izišli u susret. To ne bi bilo niti varanje, niti nelojalna konkurencija, ali primjerice mogao bi se napraviti jedan katalog onih koji bi ponudili, ministarstvo bi ih recimo moglo na web stranicama ministarstva ponudit kao one koji će po nižim cijenama raditi te usluge kao primjerice što postoji besplatna pravna pomoći. I odvjetnici to rade. Zašto to ne bi napravili neki arhitekti i geodete? Pa ja mislim da u ovom s obzirom da je konkurencija dovoljno velika da bi se vjerojatno našlo onih koji bi za određen broj poslova to napravili. I kad ste spominjali pitanje betona i onog prvog izmjena zakona tu postoji jedna tema koja nije spomenuta, a to je tema nadzora kod izvedbe posebno javnih građevinskih radova. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku Zoran Vinković. Evo uvaženi kolega, prvo vas moram ispravit. Dakle, ako je moj stil onda je svakako osoban. Može biti jedino osebujan. Dobro, ali rekli ste osobni. Ali na stranu to. Ja sam i namjerno, dakle otvorio ovu temu komore ne samo arhitekata, ne samo inženjera građevinarstva, strojarstva, nego je pitanje svih komora, koji daje usluge ili rade projekte. Dakle, sve te komore uz onu obaveznu članarinu osim Poljoprivredne komore jer je većina ovdje izglasala da ne treba samo za tu komoru poljoprivredna kako bi imali vjerojatno seljake pod kontrolom. pod kontrolom. Dakle, svi oni imaju i određeni cjenik svojih usluga. I ako i jedan član u ovom slučaju arhitekt, inženjer građevinarstva daje svoju uslugu ispod cjenika komore tada biva izbačen iz komore. Čak mu se oduzima i licenca za obavljanje te vrste djelatnosti bez obzira dakle i na javni natječaj. Tu su također i usluge tehničkog nadzora, a što se tiče legalizacije meni je žao što je ona pretvorena praktično u jednu predizbornu borbu, nego smatram da smo trebali donijeti. Ovaj zakon omogućuje legalizaciju, ali da smo trebali donijeti zakon koji bi ujedno ne bi prebacivao tu veliku odgovornost na lokalnu samoupravu, nego koji bi prije svega bio i socijalno osjetljiv. A u tom zakonu ne bi sigurno bile vile i bazeni, nego bi bili oni naši kokošinjci, svinjci, a tu ne mislim na one farme izgrađene u centru sela sa preko 5000 kvadrata. Poštovani kolega Vinković je već rekao da Klub HDSSB-a uistinu podupire ova dva zakona jer su oni zakoni koji se usklađuju sa dakle EU. Međutim, i dobro je i mi upravo pozdravljamo što je i gospođa ministrica danas ovdje, dakle ne samo da je poslala nekog svog predstavnika nego je i sama ovdje kako bi se ukazalo na ono što hrvatske građane zaista, a osobito građane koji se bave poljoprivredom. I onda je tu jasno naš interes u Slavoniji i Baranji zanima i ovaj problem legalizacije. Zato je dobro da ste to naglasili. Ja pozdravljam vaše napore da se samo ne ruši, dakle da se izbjegne mogućnost rušenja. I dobro je da su ti rokovi i pomaknuti. Ali međutim, činjenica je da kad prođu rokovi ako ne omogućimo legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, mi dolazimo u situaciju da danas rušimo objekte koji su i po znači 20 godina stariji nego što je starija Hrvatska država. A zadnja legalizacija je bila '68. godine. Pa da ne kažem o tome koliko je nastradalo tih objekata tijekom Domovinskog rata pa su ljudi kasnije gradili nakon bez građevinskih dozvola to je sve točno. Treba platiti, ali to treba biti simbolična cijena kako bi se omogućilo da ljudi koriste fondove EU jer bez legaliziranih objekata neće moći. Vi se trudite da to napravite, međutim nisam siguran da imate potporu i u SDP-u već ljudi međusobno pričaju da sva sreća da u starom Rimu nije bilo SDP-a jer danas turisti onda prilikom posjeta Rimu ne bi očito imali što vidjeti. Prema tome, nastojte pomoći i iznaći rješenje da se ovaj gorući problem prije svega za poljoprivrednike i male obrtnike, a posebno u Slavoniji i Baranji onda riješi na način na koji će to građani moći podnijeti. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, uvaženi Vinković. evo uvaženi kolega Burić pa i ova naša rasprava i otvaranje ovog problema niti je napad ni na ministarstvo niti na uvaženu ministricu nego jednostavno želimo evo i u Saboru progovoriti o problemima. Sad smo i pametniji praktično mjesec, dva od stupnja na snagu samog zakona. I vidimo koji su problemi upravo na terenu da ljudi jednostavno, a govorim dakle o onim normalnim građanima Hrvatske koji nisu tajkuni koji nemaju bespravno sagrađene vile s bazenima, jacuzzijima, saunama i ne znam nego ljude koji su eto normalno živjeli od svog rada silom prilika su ili nadograđivali svoje stambeni prostor, gradili određene privredne građevine i koji su u ovom trenutku sada ja bih rekao našli se između čekića i nakovnja. Taj problem je većinom prebačen na lokalnu samoupravu. Lokalna samouprava mora pronaći izlaz praktično kako ja ne bih rekao osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa nego izaći u susret susret građanima, a posebno osloboditi sve ono što je u svrhu proizvodnje, privrede, gospodarstva, pogledati i imati osjećaj prema socijalno ugroženima praktično prema čitavom stanovništvu u tim jedinicama lokalne samouprave ali i upozoriti na sve ono što se dešava prilikom izdavanja potrebnih papira gdje građanin da bi krenuo u to mora platiti gotovo 3 tisuće kuna za onaj situacijski plan, za geodetski snimak. Jer je to cijena geodeta, nema manje. I to je najveća stvar i najveći problem upravo vodni doprinos koji je čak i veći od komunalnog doprinosa u punom iznosu. **Stazić, Nenad (SDP)** Isteklo je vrijeme pa ovu nadasve zanimljivu raspravu možete nastaviti unutar kluba. A sad ćemo još čuti stajališta kluba HDZ-a i poštovanog zastupnika Branka Bačića.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, štovana gospođo ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a će podržati donošenje i izmjena i dopuna Zakona o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, isto tako i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima s konačnim prijedlogom zakona. Održat ćemo iz nekoliko razloga, u prvom redu iz činjenice koju je u svom uvodu iznijela gospođa ministrica da ako govorimo najprije o Zakonu o arhitektonskim inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji mi ovim izmjenama i dopunama zakona praktično usklađujemo postojeći zakon sa 2 europske direktive koje reguliraju priznavanje stručnih kvalifikacija, odnosno usluga na unutarnjem nacionalnom hrvatskom tržištu kad su u pitanju djelatnosti koje se odnose na poslove u prostornom uređenju i gradnji. Prije nego što kažem nešto o tome osnovni zakon kojega danas mijenjamo donesen je, odnosno stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine te je i s tim zakonom praktično, odnosno de facto završena reforma prostornog uređenja i gradnje u RH a koja je reforma zaokružena sa tada donesenim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji koji evo kao što to čujem, a i potvrda je gospođe ministrice ova Vlada u ministarstvo namjerava promijeniti na način da od postojećeg zakona koji je objedinio prostorno uređenje i gradnju da sada se da sada se od tog jednog zakona praktično uđe u izradu dva nova zakona. Jedan koji bi se odnosio na prostorno pretpostavljam planiranje i s druge strane na novi Zakon o gradnji. Ono što je tada ovim izvornim Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji omogućeno, a što je važno i za današnju temu to jest da je tada od jedne komore koja je dotada postojala i koja se odnosila na Komoru hrvatskih arhitekata i inženjera u graditeljstvu omogućeno je da se formiraju 4 komore, Komora arhitekata, Komora inženjera građevine, Komora inženjera strojarstva i Komora inženjera elektrotehnike. Nakon toga jasno da su i sve pojedinačne komore nastavile sa radom i da je njihov rad svakako opravdao donošenje samog izvornog Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Sada ovom izmjenom kojom kao što smo rekli usklađujemo se sa dvije europske direktive omogućujemo da jedan ovlašteni arhitekt, odnosno koji je dosada mogao i prema postojećem zakonu imati samo jedan ured može sada imati više ureda. Meni je to moram priznati jasno kad je u pitanju organizacijski oblik pružanja arhitektonskih usluga. Kada je osnovano javno-projektno društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću tada mi je onda taj doseg u kojem društvu ili uredu radi više arhitekata, jasan, prihvatljiv jer sa ovom izmjenom i omogućujemo da ovlaštenje umjesto pravnih, sada ima osoba kako je to napisano u samome članku. koliko god se trudim nije jasno na koji način će i što će ovom izmjenom zakona se i kakva pogodnost, omogućiti ovlaštenom arhitektu koji svoj posao obavlja kao fizička osoba dakle te poslove obavlja na profesionalni način i sam je zaposlenik, odnosno u tom svom uredu. To što će on sad imati mogućnost da ima više ureda meni moram priznati, ne znam što će tom ovlaštenom arhitektu sada omogućiti, da li će on sada s time što ima mogućnost nekoliko ureda u Hrvatskoj se moći javiti na neki natječaje koje mu zakon omogućava i bit konkurent sam sebi sa nekoliko ponuda, jel. Ja mislim da bitno za jednog, jedan ovlašteni arhitektonski ured ili ured ovlaštenog inženjera građevine neće se s time bitno ništa moći po meni izmijeniti. možda mi nije do kraja jasan taj status u kojemu ovlašteni arhitekt može imati više ureda, ali ponavljam to mi je razumljivo, ako se govori o trgovačkom društvu koje obavlja poslove, arhitektonske poslove, to mi je jasno, ako postoji javno-projektantsko društvo itd. itd. S druge strane pozdravljam brisanje pravila prema kojim se nakon 6 mjeseci prekinutog rada gubi pravo obavljanja poslova i djelatnosti ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera jer da to nismo napravili naši bi arhitekti, naši bi ovlašteni inženjeri u prostornom uređenju i gradnji bili zakinuti, bili u neravnopravnom, u nepovoljnom položaju u odnosu na činjenicu da nakon prvog, nakon pristupanja RH u punopravno članstvu u EU će će te poslove moći obavljati strani inženjeri pa onda bi odredba kojima bi se njima gasio, gasila mogućnost obavljanja tih djelatnosti zbog toga što 6 mjeseci nisu sudjelovali na hrvatskom tržištu. U svakom slučaju bila bi, povlašteni položaj, u nepovoljan položaj. S obzirom da je bilo riječi u javnosti, prije nego što je ministarstvo krenulo u izradu ovoga izmjena i dopuna samoga zakona imam saznanja, informacije a to gospođa ministrica svakako zna jer je Hrvatska komora ovlaštenih inženjera arhitekture dala je nekoliko primjedaba, primjedaba na postojeći zakon i kojim su primjedbama tražili da se još dodatno sami zakon, osnovni zakon mijenja kako bi se onda raspravilo i o njihovim primjedbama. S obzirom da je ovo doista tehnička promjena samoga zakona ministarstvu doista nije bilo teško napraviti ove promjene, a već evo 1 godinu i 2 mjeseca su prošla da je ministarstvo već funkcionira u ovakvom sastavu. Ako možete gospođo ministrice reći čeka li nas novi zakon, a pogotovo što onda to znači za ove primjedbe, sugestije koje je dala, koje je naznačila Hrvatska komora ovlaštenih arhitekata, da li će one biti sastavni dio tog novog zakona kojeg ste vi također najavili da bi nakon što se završi ta jedna strateška izmjena i pristup u zakonodavnu regulativi koja se odnosi na prostorno uređenje i na gradnju. Što se pak tiče drugog zakona koji se odnosi na izmjene i dopune Zakona o građevnim proizvodima također ćemo i taj zakon podržati jer on praktično i jednostavno omogućuje Vladi da donese uredbu kako bi do dana pristupanja RH u punopravno članstvo EU omogućila,

I činjenica da nakon toga će se morati mijenjati sam zakon kako ste vi sami rekli za one građevne proizvode za koji ne postoji ujednačena zakonska regulativa na razini EU, odnosno za neharmoniziranu područje građevinskih proizvoda. I to je jasno da to treba podržati. Dakle, zaključno mi ćemo podržati oba zakona. Čini mi se da u ovim vremenima kada su izostale, izostale investicije u RH i kada su gotovo stale investicije, ne samo u javnom sektoru, kad su stale investicije u privatnom sektoru da su mnogi hrvatski arhitekti, inženjeri u građevinarstvu praktično ostali bez posla i da im je malo i onaj jedan ured kojega imaju, tako da im nešto posebno neće pružiti mogućnost, što će sada otvoriti više ureda. Moram reći da je upravo njima pomoglo donošenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima jer veliki broj arhitekata, građevinara, geodeta je u RH kroz činjenicu da su vrlo kratki rokovi za ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata, zgrada u RH, da im je omogućio dodatan izvor zarade odnosno da su kroz taj zakon svakako našli načina da mogu raditi jer su veliki broj i arhitekata i inženjera građevine, a svakako i geodeta praktično s obzirom da nema nekakvih većih ni manjih projekata, investicija u RH, da im je taj zakon omogućio da se sada, rekao bih prožive to vrijeme krize i vrijeme recesije. s obzirom da je, evo kad govorimo o zaštiti struke, o svemu onome što komora bilo arhitekata, bilo građevinara, bilo geodeta znači za snaženje te struke u RH. Moram reći da me čudi i da me čudio da je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva benevolentno bilo prema donošenju Zakona o strateškim i investicijskim projektima u RH jer kada bi taj zakon bio donesen i u svojem u onakvom obliku kakav je predložen i koji je upućen u javnu raspravu mislim da bi to praktički značilo rašomon u cjelokupnom prostorno-planskoj dokumentaciji da bi devalviralo po meni apsolutno sve ono što je pozitivnim zakonskim propisima učinjeno u RH da se uspostavi reda u hrvatskom hrvatskom prostoru kao najvrednijem gospodarskom resursu. Ja mislim da je baš upravo vaše ministarstvo gospođo ministrice trebalo stati u obranu sveg onoga što ste vi svojim radom učinili kroz protekle godine kada je u pitanju uređenje u RH, uređenje, donošenje prostornih planova, donošenje bilo prostornih planova uređenja županija, ili prostornih planova uređenja gradova odnosno općina bilo obveza koji su iz tih zakona proizlazili da se donosi urbanički planovi uređenja detaljni plan uređenja. Treba omogućiti investicijski zahvat ciklus u RH ali tak ciklus ne može ići na štetu uneređenja hrvatskog prostora kojega upravo ovi zakoni o prostornom uređenju i gradnji i svi oni drugi strateški i provedbeni dokumenti koji iz tog zakona proizlaze štite, brane to uređenje prostora. Mi ćemo vrlo brzo ja se nadam kroz možda i ovoj sjednici govoriti o stanju u prostoru u RH gdje ćemo vidjeti da je upravo kroz donošenje zakonske regulative koja je primorana sve županije, gradove i općine u RH da izrade svoje prostorne planove i danas je dobro da u RH nema niti jednog grada niti jedne općine koja nije donijela svoj prostorni plan kao temeljni prostorni dokument da smo kroz inzistiranje na donošenju te prostorno planske dokumentacije uspjeli smanjiti danas površine građevinskog zemljišta za 15% u odnosu na površinu građevinskog zemljišta koja je bila u prostornim planovima bivših općina u RH, onih velikih 105 općina koje je bilo prije hrvatske samostalnosti. Prema tome inzistiranjem na tome da se poštuju zakonski propisi, da se poštuje obveza da se izrađuju prostorno planski dokumenti, prvenstveno strateški ali ne manje važno i provedbeni dokumenti stojimo u obrani hrvatskoga prostora zbog toga evo kao što sam rekao iščekivao sam i očekujem od vašeg ministarstva gospođo ministrice da takve zakone koji koji idu ispod dosegnute razine prostorno planskog uređenja RH vaše ministarstvo i Vlada ne onemogući jer to svakako nije dobar put. Da ne govorim o neravnopravnosti koja bi se tim zakonom bila donijela u hrvatskom društvu gdje bi pojedini investitori imali kraći put do investicija u odnosu na prosječnog hrvatskog građanina. da zaključim dakle podržavam ovakav prijedlog zakona. Ponavljam nije mi jasno što će s time dobiti jedan ovlašteni inženjer koji ima samo jedan svoj ured, to što će sada moći imati dva, to mi nije jasno. Jasno mi ja za one koji mogu otvarati podružnice, pogon ili već kako ćemo nazvati ispostave, a to su u pravilu nekakva trgovačka društva odnosno pravne osobe, pa prema tome, s te strane ako možete mi još dodatno objasnite, ali kažem do kad ja imam sad saznanja podržavam u svakom slučaju i jedan i drugi zakon, dakle Klub HDZ-a. **Stazić, Nenad Sad ćemo najprije čuti tri replike. Prvo poštovani Josip Borić. **Borić, Kolega Bačiću vi ste u svojem izlaganju spomenuli da su arhitekti u RH imali kratak rok za izradu onih potrebnih dokumenata za legalizaciju bespravnih objekata i da je to nekad bila prilika da nešto ajmo reći i zarade. I zaista u ovih nešto više od nekoliko mjeseci, sveukupno možda godinu i nešto dana zaista je nastala jedna pomaza za tim ljudima. Jednostavno ih nedostaje na tržištu s obzirom na velik problem bespravnih

podneseno zahtjeva 86 tisuća 744 a što najviše brine od 32 tisuće onih koji već imaju rješenje za uklanjanje 101 tisuća i 750 uopće nije podnijelo zahtjev a trebali su do 31.12. i sad se tu javlja problem. A iščitao sam iz nekih medija da Ministarstvo zaštite razmišlja o tome da uvede pojam trajno nelegalnih zgrada i novi namet na te trajno nelegalne zgrade s kojim bi se plaćalo znači poreze na nelegalne objekte u nedogled dok se ti ljudi ne odluče na legalizaciju. Pa se postavlja pitanje a govorili smo o ukupno 170-250 tisuća ajmo reći moguće nelegalnih objekata na čitavom prostoru RH a vidimo da će ih možda biti stotinjak tisuća do krajnjeg roka što će biti sa 150 tisuća zgrada? Da li smo ušli u više načina ponašanja hrvatskih građana? su odmah krenuli, neki čekaju, a ima onih koji su uopće nezainteresirani, a kad vidimo stavku Ministarstva zaštite da imaju svega milijun kuna za rušenje. Naravno da se postavlja pitanje što će biti sa svim bespravno sagrađenim objektima u prostoru koji ostanu i nakon što prođu sve mogućnosti za Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Moglo bi se jako puno govoriti o legalizaciji, o rokovima koji su doista kratki kada je u pitanju ne samo podnošenje zahtjeva već ispunjavanje obveza koje su ovim zakonom stavljene pred nelegalne graditelje i da to kratko vrijeme s druge strane jasno daje iznimno puno posla i geodetima i građevinarima i arhitektima. Jasno ovisi i o veličini zgrade koja se legalizira odnosno ozakonjuje. Činjenica je da treba razumjeti ljude koji su gradili bespravno jer da ih društvo i država ne razumije ne bi donijela zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Dakako trebamo razumjeti ali treba shvatiti činjenicu da je taj postupak bez obzira što je država pisala vrlo nisku naknadu za zadržavanje tog objekta u prostoru, da još uvijek uz komunalni doprinos uz vodni doprinos uz troškove izrade geodetskog elaborata i projekta i svega onda što treba prema zakonu napraviti to je skupo. Da je država obavila svoj posao ne samo u dijelu da je spriječila bespravnu gradnju, što je bila dužna, ali eto nije, rekli smo koji su razlozi doveli do bespravne gradnje, već da je postupila po jednom drugom zakonu, a to je da je svakih 5 godina usklađivala stanje na terenu, ažurirala stanje na terenu i katastarsku i zemljišnu knjigu onda bi vrlo veliki broj tih bespravnih graditelja temeljem same činjenice da su ti objekti evidentirani u katastru i zemljišnoj knjizi bili oslobođeni ovoga o čemu smo mi govorili. Dakle država nije izvršavala svoju temeljnu obavezu koja je proizlazila iz Zakona o katastru nekretnina, a to je da svakih 5 godina u urbanim prostorima svakih 10 godina izvan građevinskim područjima dužna je usklađivati katastarsku i zemljišnu knjigu sa stanjem na terenu. To bi bilo omogućili i bilo bi riješilo ove probleme koji su danas vi ste vjerojatno upravu da bi se o bespravnoj gradnji moglo govoriti dugo, kada bi to bar bila tema našeg dnevnog reda, ali nije. Pa predlažem onima koji bi htjeli o tome pričati da predlože tu točku dnevnog reda rado ćemo u njoj sudjelovati. Ali za sada vas najljubaznije sve molim da se kako tako držimo našeg poslovnika. Druga replika poštovani Boro Grubišić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačić vi ste dobro upućeni s obzirom da ste bili ministar graditeljstva, ja ih vam zapravo postavio jedno pitanje u obliku replike. Jeli moguće da kao što se do sada događalo i to dosta često pa čak znam i pojedinačne slučajeve, da projektant dakle ured koji je projektantski iz njegove kuće da bude i osoba i nadzorni organ? Ja imam Ja imam priliku slušati o zavrzlamama oko škole koje je sada u fazi izgradnje u POcrkavlju a Ministarstvo obrazovanja školstva je investitor i evo događa se da je projektant ujedno i nadzorni organ. iako smo rekli ovdje i od potpredsjednika da nećemo o legalizaciji ali zaista treba konstatirati da je ovo vrijeme pravi El Dorado za geodetske, arhitektonske, građevinske dakle firme odnosno urede poput Svih svetih za cvjećare, upravo je našilo doba kada je ovdje sada njihov El Dorado. E sada ja bih volio kada završi taj postupak legalizacije da oni opstanu i da rade svoj posao i dalje sa određenom dobiti kao što je i za očekivati za visokoobrazovane ljude koji rade svoj posao. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja se s vama također slažem da bi trebali ovu raspravu da bi ona trebala biti u skladu s temom odnosno sa i da bi bilo dobro onda ako nismo zadovoljni sa posebnim zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama da bi onda trebali predložiti točku dnevnog reda. Ali se i vi trebate složiti sa mnom da bi takva točka kada bi je mi iz oporbe predložili došla na red kada već isteknu svi uvjeti uvjeti i rokovi koji su i samim zakonom izvornim zakonom i predviđeni. Što se pak tiče pitanja gospodina Grubišića, ja ne znam o kojoj je zgradi i projektu riječ ali je u zakonu jasno propisano tko može biti ovlašteni projektant tko može biti ovlašteni nadzorni inženjer. Prema tome trebao trebao bih vidjeti točno o čemu se tu radi ali jasno da se u samom zakonu točno propisani kriteriji i uvjeti tko i kada može za koju zgrade koje veličine i raditi projekt i obavljati nadzor. Treća i posljednja replika zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa vi ste se gospodine Bačić se pohvalili kako su na ovim prostornim planovima ukupna površina građevinskih građevinskih parcela … gradnja građevinskih površina smanjena za oko 15% u odnosu na stanje prije. A znate li možda da li je ikoliko je smanjena ukupna maksimalna moguća bruto razvijena površina odnosno maksimalna izgrađenost na tim prostorima jel ja koliko znam na područjima općina i gradova i ako su smanjeni za koji postotak građevinskih površina povećane mogućnost izgradnje odnosno izgrađenosti pa su zapravo većinom bez obzira što su smanjena građevinska područja ukupno povećane mogućnosti izgradnje odnosno izgrađenosti tih prostora. Tako da nisam siguran koliko su ti baš prostorni planovi uopće donijeli bilo kakvog pomaka. A ovdje se jako dobro dotakao neko pitanje nadzora u izgradnji, mislim da je taj nadzor jedna od nevjerojatno važnih stvari jedna od onih karika u javnim investicijama kojima se ni prethodna vlast, a ni sadašnje još ozbiljnije nije počela baviti jer sprega investitora i nadzora dovodi i projektanta dovodi do 100% sigurne korupcije i do onih velikih malverzacija s kojima smo se mi susretali oko javnih radova u RH. ne sjećam se zadnji put nijednog sudskog epiloga u kojem je netko od nadzornika bio procesuiran u postupku javnih radova. Također dokle cijene javnih investicija budu jednog zidanja zida od jednog kvadrata bude ako je investitor javni bude 5 puta veći nego je ako je uz račun investitor privatni dotle je nešto trulo u državi Danskoj, a u koliko kada se uljeva armatura uljeva beton u armaturu zaista ne postoji nadzor kao što inače u pravilu ne postoji koji zaista vidi koliko je te armature u taj beton i stavljeno dotle će ovako javne investicije biti i po ovim cijenama kakve su sada. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Đurkoviću ja sam htio reći jednu stvar a to je bolji prostorni plan bilo kakav nego nikakav. To je bio razlog zbog čega sam to u svojoj raspravi rekao. A vezujući se na ovaj Zakon o strateškim investicijskim projektima koji je zakon bi omogućio za određene projekte da se mogu provoditi bez izrade provedbenih planova kao planova kao što je urbanistički plan uređenja i zbog toga sam rekao da na tome treba inzistirati, da Ministarstvo treba inzistirati na tome da se ne dozvoli bilo kakva investicija i bilo kakva gradnja koja koja ne bi bila propisana prostornim planovima pojedinih gradova, odnosno općina. I ja mislim da je još uvijek jako puno građevinskog zemljišta u Hrvatskoj. Prema sadašnjim prostornim planovima svih gradova i općina u Hrvatsku bi moglo kada bi svi oni bili izgrađeni živjeti oko 6,5 milijuna ljudi, a Hrvata je 4 milijuna i 200, 300, koliko nas ima. Prema tome, ja sam samo htio reći da je već do sada kroz provođenje zakona, izradu prostorno planskih dokumenata smanjena su ta građevinska područja i da je to dobro. A to što u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, a opet i za to postoje zakonska ograničenja, treba utvrditi koji su koeficijenti izgrađenosti. Trebalo bi vidjeti svaki prostorni plan, ali svi su ti prostorni planovi doneseni na temelju prostornih planova višeg reda, bilo županijskog ili kasnije uz suglasnost ministarstva. Prema tome moj je zahtjev bio, moja je molba bila da Ministarstvo ne dozvoli nikakve investicijske projekte koji praktično prave, uneređuju ako tako mogu reći prostorno plansku dokumentaciju i očuvanje prostora u Hrvatskoj. Sad ćemo čuti još jednu pojedinačnu raspravu poštovanog kolege Zlatka Komadine. **Komadina, Zlatko (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo bio sam u dilemi dal da prvo promašim temu ili da krenem po temi pa ću prvo po temi. Radi se o tome da ovaj članak, odnosno Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima, na neki način sam dužan reći kao predsjednik odbora, mi smo na odboru imali goste, a to su bili ljudi

koja je odgovorila pa vjerujem da će to reći u završnoj riječi, da će se to urediti kada se bude radio krovni zakon, a ovi zakoni podredno proizlaze iz, s time da ista nije rekla da će se to sigurno urediti pozitivno, ali da će se uređivati pa bi bilo dobro da čujemo eventualno zbog tih ljudi da li oni mogu biti u tom društvu ili ne mogu i zbog čega ne mogu jer to nije prvi put da inženjeri prometa traže status kakav imaju i ostali, imaju također svoju komoru kao i ostali itd. Kažem Kažem ovo je zakon, ova dva zakona su praktično o ciglama ili da ne kažem o betonu i željezu i o inženjerima, a nisu o bespravnoj gradnji. A istina, inženjeri imaju veze s tom bespravnom gradnjom jer sad su oni angažirani najčešće za projekte legalizacije odnosno rade ove snimke stanja itd. Kad je bio taj zakon ja mislim da sam govorio i to ću ponoviti ovdje, mislim da je sramota da nismo stavili veće naknade za bespravnu gradnju, za tu legalizaciju, kao i za veću komunalnu naknadu odnosno vodni doprinos, da se plati neka kaznena priča. Ja ne mogu shvatiti uopće teme i teze i ljude koji kažu da su morali bespravno graditi. Ma tko je morao bespravno graditi? U Hrvatskoj ima daleko više neizgrađenog građevinskog područja još dan danas, ima neizgrađenog građevinskog područja. Istina, nisu ovi svi objekti što netko misli bespravno građeni kao bez dozvole, oni imaju dozvolu ogroman dio objekata je dodao kat ili je dodao verandu ili je dodao nekakav đavo, znači da je on u osnovi imao papire ali je prekršio projekt, prekršio je obim dozvole odnosno bivše građevinske ili sada ovih kako se sad zove, ima drugi naziv. Mislim zašto … cijena, zato jer nitko te graditelje sad kad su legalizirali nije abolirao niti im pojeftinio cijenu geodete niti cijenu to projektanta koji je izašao na teren. To su pune tržne cijene, privatni sektor koji bespravni graditelj mora angažirat da bi predao papire je naplatio sve svoje, a javni sektor je oprostio ne znam koliko, pola, trećinu, dvije trećine i još ona kazna je zapravo simbolična. Tako da ne znam kakvu mi to poruku šaljemo kao pravna država da kažemo da su ljudi morali bespravno gradit da bi riješili svoje stambeno pitanje. Ma nemojte molim vas. To sam želio malo mimo teme gospodine potpredsjedniče. Žao mi je da moje molbe i vapaji da se držimo teme nemaju rezultata, nemaju odjeka, ali šta možemo. Imamo dvije replike na ovo izlaganje. Prvo, poštovani kolega Josip Borić. Kolega Komadina, vi ste se u zadnjem dijelu svog govora požalili na skupoću ajmo reći prema ovim običnim ljudima koji su zgriješili u bespravnoj gradnji i javnom sektoru koji je otpustio velike novce koje je mogao uzeti. Međutim činjenice govore ono što sam rekao, da su procjene bile oko 250 tisuća nelegalnih objekata u Republici Hrvatskoj, a da ih 86 tisuća do sada dalo zahtjev, a problem nastaje u trenutku kad dolazimo do podkapacitiranosti stručnog kadra, a mi imamo 762 inženjera geodezije u Republici Hrvatskoj, 2391 arhitekta i 3355 inženjera građevine koji svaki u ovih godinu dana mogu napraviti najviše 70-tak takvih snimaka izvedenog stanja što je jednostavno nemoguće u tom vremenskom periodu izlegalizirati sve ono što bi mi htjeli ili što bi mogli. I zaista danas vi ne možete naći nigdje inženjera građevine da vam napravi pa da ne znam koliko vi tražite to silno legaliziranje vlastitog objekta i to je problem na koji smo upozorili. imamo zakon koji dozvoljava više ureda. Pitanje je imamo li više kadra, to je ono na što treba možda odgovoriti i na koji način da dođemo do tog istog kadra da bi riješili to pitanje bespravne gradnje. Više me brine čak i onaj drugi dio, nedostatak investicija. Dolazim iz jednog mjesta koje je turistička destinacija. U prošloj godini, uvijek smo imali u proteklih nekoliko godina 20-30 objekata u izgradnji, prošle godine nismo dali nijednu građevinsku dozvolu. Sve je stalo. Na repliku odgovara kolega Zlatko Komadina. **Komadina, Zlatko (SDP)** Pa drago mi je da ste zapravo potvrdili što sam rekao. Istina, obim predmeta i broj izvršitelja nije u skladu s obzirom na rok u kojem se to mora. Međutim, isto tako dobro znate da je dovoljno zapravo predat zahtjev,

Poštovani kolega Komadina, evo i vi ste dokazali da aktualnost teme jednostavno neizbježno dovodi do toga da pričamo o toj temi i pod ovom točkom dnevnog reda. Ali ja moram priznati da se ne mogu načudit da kažete da je trebalo i podić cijenu komunalne naknade. Ma gledajte, ne znam koliko ste vi upoznati sa stanjem po našim selima. Znate li vi da više od 90% društvenih domova, domova dobrovoljnih vatrogasnih društava čak i crkvi koje su obnavljane nakon Domovinskoga rata je izgrađeno bez valjanih dokumenata. Mi ako bismo opteretili sada, ako bismo rekli treba …/Govornik se ne razumije./... imamo, šta ćemo srušit društvene domove koji su izgrađeni po selima? Hoćemo srušit domove dobrovoljnih vatrogasnih društava? Hoćemo li crkve mi rušit sad ponovo, nije bilo dovoljno što su četnici to radili nego i mi ćemo rušiti. Dakle, ako a to je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. I sad zamislite na području jednog grada ili općine u Slavoniji i Baranji koji ima 8 prigradskih naselja ni jedan dom nije legalno izgrađen, odnosno nema svu potrebnu dokumentaciju. Taj grad ili općina iduće četiri godine u idućem mandatu ništa drugo ne bi trebalo radit nego samo da troši novce da plati po kubiku onoliko koliko je, …/Govornik se ne razumije./… za ono što je već u funkciji 15 ili 20 godina. Dakle, treba gledat stvaran život. To treba maksimalno pojednostavit i omogućit da građani, nisu u pitanju samo privatni objekti da ne ostanu bez krova nad glavom, nego i da sela ne ostanu i bez domova DVD-a i bez društvenih domova i bez crkva. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. zadnji odgovor na zadnju repliku i poštovani Zlatko Komadina. **Komadina, Zlatko (SDP)** Gospodine Buriću, ja prije nego što sam se počeo baviti politikom 10 godina sam bio šef gradilišta i 10 godina komercijalni direktor u graditeljstvu, tako da znam o čemu govorim. A što crkve spomenuste ne znam zašto bi mi rušili crkve? Ko bi rušio crkve? Ne znam kakve crkve. Crkve su građene vjerojatno uz božju pomoć, jel' tako? Tako da pretpostavljam da su sve legalne. Nisam ja govorio o cijeni za legalne graditelje, no bespravne. Ako ste vi, ako ste gradili legalno kuću platili 100% komunalne naknade zašto bespravni legalizator plaća 50%. On treba platit 100 koliko ste vi platili i još 100 kazne. To sam ja govorio.